Forsætisráðherra hefur tjáð mér að það sé mat hans eftir samtöl við formenn Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að flýta eigi almennum kosningum til Alþingis.

Virðulegi forseti. Komið er að leiðarlokum sögulegs stjórnarsamstarfs, samstarfs þvert á hina hefðbundnu ása stjórnmálanna. Langlífasta þriggja flokka ríkisstjórn lýðveldissögunnar, svo miklu munar. Ríkisstjórnin hefur verið skipuð fólki sem sameinaðist um að stuðla að framförum á Íslandi þrátt fyrir ólíka sýn á mörg mál. Það hefur verið heiður að starfa með hverju og einu þeirra. Við höfum staðið saman um að vinna að bættum kjörum, grunnþjónustu og innviðum, vaxandi hagsæld, meiri nýsköpun og fleiri tækifærum, að samfélagi þar sem fólk vill freista gæfunnar, eignast fjölskyldu, ala upp börn og eldast. Hér eru aðstæður ekki fullkomnar frekar en annars staðar en við stöndum sannarlega hvað fremst meðal þjóða og í tíð þessarar ríkisstjórnar höfum við lifað mikið framfaraskeið. Um þetta vitna allar mælingar og samanburður. En við höfum sömuleiðis lifað hamfaraskeið. Það féll í skaut þessarar stjórnar að takast á við heimsfaraldur, stöðu okkar í breyttum heimi þar sem stríð er rekið handan við hornið í Evrópu og jarðelda sem sviptu þúsundir Íslendinga heimilum sínum og atvinnu. Af þessu hafa störf okkar um margt litast í áherslum og útgjöldum. Ég segi það fullum fetum að ég er stoltur af því hvernig við höfum virkjað samstöðuna margítrekað, við Íslendingar, þegar á reynir. Virðulegi forseti. Í hátíðarræðu á Austurvelli þann 17. júní á 80 ára afmæli lýðveldisins minntist ég þess hvernig kynslóðirnar sem á undan komu lögðu grunn að framúrskarandi samfélagi nútímans. Sá grunnur var ekki lagður með því að lifa á afrekum fortíðar heldur með framsýni, kjarki og baráttu fyrir stöðugum framförum. Þótt ríkisstjórnin geti gengið stolt frá borði var erindi hennar komið á endastöð. Ég leit svo á að ég væri að bregðast sjálfum mér, mínum flokki og umfram allt landsmönnum öllum með því að þykjast geta leitt stjórnina áfram án sáttar um okkar stærstu mál. Á það jafnt við um áframhaldandi styrkingu landamæranna og frekari uppbyggingu í orkumálum en ekki síður blasti við í sífellt meiri mæli grundvallarmunur á sýn okkar þegar kom að þáttum eins og aðhaldi í ríkisútgjöldum, málum sem varða uppbyggingu nýrra atvinnugreina og frelsi einstaklingsins. Að svo komnu máli taldi ég ekki annan kost í stöðunni en að leggja framhaldið í dóm kjósenda. Við stjórnmálamenn eigum ekki að kvarta yfir snemmbúnum kosningum heldur fagna tækifærinu sem þeim fylgir. Tíma okkar er vel varið á ferð um landið meðal fólks um öll kjördæmin, hlusta á frásagnir fólks, hlusta á áskoranir fólks og tillögur að lausnum. Við berjumst í framhaldinu fyrir því að leiða þær hér fram og samþykkja í þinginu og fáum tækifæri til að færa hugmyndir fólksins inn í þennan sal á nýju kjörtímabili. Lýðræðið er ekkert sjálfsagt. Bent hefur verið á að við Íslendingar tilheyrum aðeins 8% mannkyns sem búa við það sem kallað er fullt lýðræði. Vöndum okkur í komandi kosningabaráttu og varðveitum hina lýðræðislegu umræðuhefð sem er sterk hér á landi og hún er okkur gríðarlega dýrmæt. Virðulegi forseti. Að lokum vil ég hvetja þingheim til þess að nýta vel þann stutta tíma sem hér er eftir. Áframhaldandi lækkun verðbólgu og vaxta skiptir heimilin og fyrirtækin langmestu um þessar mundir. Okkar stærsta verkefni er að sýna áfram aðhald í ríkisfjármálum eins og það birtist í fjárlagafrumvarpinu sem fram er komið. Við skulum sameinast um að samþykkja aðhaldssöm fjárlög fyrir árið 2025. Þótt hér sé enginn starfandi meiri hluti þá er verkið þessu þingi alls ekki ofvaxið. Ljúkum störfum okkar hér með sóma, sinnum þeim starfa sem landsmenn völdu okkur til og höldum svo út í drengilega kosningabaráttu.

Sunnudaginn 13. október upplýsti forsætisráðherra mig óformlega um þá fyrirætlan sína að leggja fyrir forseta tillögu um að rjúfa Alþingi og boða til kosninga, sbr. 24. gr. stjórnarskrárinnar. Í beinu framhaldi hélt forsætisráðherra blaðamannafund þar sem hann gerði grein fyrir þessum áformum. Næsta dag, mánudaginn 14. október 2024, hélt forsætisráðherra til fundar við forseta Íslands þar sem hann bar upp tillögu sína um þingrof. Fundurinn fór fram án þess að tillagan hefði áður verið rædd á fundi ríkisstjórnar.

Sama dag gaf forseti frá sér yfirlýsingu um að fallist væri á tillögur um þingrof og lausnarbeiðni forsætisráðherra. Forsætisráðherra gerði framangreindar ráðstafanir allar án þess að þær hafi fyrst verið ræddar í ríkisstjórn. Það uppnám og vandræðagangur sem á eftir fylgdi eru afleiðing þess að forsætisráðherra hafði ekki undirbúið neitt og tók í raun ákvörðun og ákvarðanir sem formaður Sjálfstæðisflokksins en ekki sem forsætisráðherra. Formsatriðum verður svo ekki í raun fullnægt fyrr en á ríkisráðsfundi síðar í dag þar sem hin lögformlegu ríkisstjórnarskipti fara fram. Við tekur stjórn sem þingflokkur VG hefur ákveðið að eiga ekki aðild enda myndi þá innan hennar ríkja fullkomið vantraust þar sem Bjarni Benediktsson hefur reynst óhæfur til að leiða ríkisstjórn. Og það er ekki gott fyrir fólkið í landinu. Þar með er það skýrt að tímabili formlegs samstarfs VG við Sjálfstæðisflokkinn er lokið. Það er sögulegt og áhugavert hvað það er sem rekur forsætisráðherra til að rjúfa sjö ára samstarf einhliða og í fjölmiðlum. Líkast til eru það flokkshagsmunir og hagsmunir hans sjálfs sem foringja í kreppu sem vega þar þyngst. Það er hans mat. Fram kom að herská stefna gagnvart hælisleitendum og meintur orkuskortur var þar sem Bjarni Benediktsson kaus að láta brjóta á. En viðfangsefnin eru önnur, efnahagsmál og húsnæðismál vega þar þyngst og baráttan við verðbólguna og vextina. Lífskjör venjulegs fólks áttu að mati okkar Vinstri grænna að vera viðfangsefni ríkisstjórnarinnar á hennar síðustu mánuðum en Sjálfstæðisflokkurinn var ekki tilbúinn í þá vegferð. Þessi sjónarmið voru skýr á ársfundi ASÍ sem og þingi BSRB á dögunum; áherslan á félagslegar lausnir, og um það eiga kosningarnar snúast. Alþingi þarf að leysa úr fjölmörgum viðfangsefnum. Afgreiðsla fjárlaga er ekki einfalt mál. Þingflokkur VG mun nálgast það verkefni af ábyrgð í þeim þingnefndum sem við á. Nú sem aldrei fyrr mun forystufólk flokkanna þurfa að vera bæði lagið og lipurt við úrlausn mála og ljóst að breiða samstöðu þarf í þágu samfélagsins alls. Þingið getur sameinast um það. Verkefnið er skýrt. Kosningar eftir 45 daga er staðreynd. Á þeim tíma þarf að leggja fram áherslur, manna lista og ganga á fund kjósenda um allt land. Málefnaáherslur VG liggja fyrir eftir nýafstaðinn landsfund: Efnahags- og húsnæðismál á félagslegum grunni. Það er það sem við heyrum í samtölum við fólk. Það er brauðstritið og að venjulegt fólk þurfi ekki að keppa við moldríka fjárfesta um húsnæði. Almannaþjónustuna og auðlindir verður að verja frá yfirgangi fjármagnsaflanna og kredduhugmyndum markaðarins, hugmyndum sem eru líka hluti af kynjakerfinu. Sótt er að réttindum kvenna um allan heim og þann árangur þarf líka að standa vörð um hér á landi. Við ætlum ekki til baka. Loftslagsváin, möguleikar komandi kynslóða og vandi vistkerfanna eru líka verkefni líðandi stundar og við þurfum enn eina ferðina að reisa varnir fyrir náttúru Íslands. Virðulegi forseti. Við lifum áhugaverða tíma í stjórnmálum. Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur verið hluti stjórnmálasögunnar nú í 25 ár þar sem við höfum átt sæti í ríkisstjórnum í alls 11 ár og sett okkar mark á samtímann með mikilvægum ákvörðunum af félagslegum toga. Nú er komið að næsta kafla og við búum okkur undir að hitta kjósendur sannfærð um erindi okkar. Baráttan er rétt að byrja og við erum tilbúin. Forseti. Nú er það fólkið sem fær valdið aftur í sínar hendur og tækifæri til að velja leiðina áfram fyrir Ísland. Nýtt upphaf eða meira af því sama, traust forysta eða áframhaldandi óreiða, sterk velferð, stolt þjóð eða harðlínu hægristjórn. Með leyfi forseta: Ég hef aldrei hlakkað eins mikið til að kjósa. Það er eitthvað að gerast hérna og við þurfum nýtt upphaf. Það var eldri maður í Vogum á Vatnsleysuströnd sem sagði þetta við mig á einum af 32 fundum Samfylkingarinnar í haust um húsnæðis- og kjaramál. Mér fannst þetta vel orðað. Hann sagðist treysta sér til að kjósa Samfylkinguna aftur því að hann hefði séð okkur leiða breytingar þar sem við byrjuðum á okkur sjálfum. En nú er tími til breytinga við stjórn landsmála. Já, forseti. Þann 30. nóvember verður kosið um framtíð Íslands. Og þá spyr ég: Hvað er það helst sem fyllir okkur þjóðarstolti? Náttúran, menningin, framúrskarandi Íslendingar sem fá tækifæri og ná glæsilegum árangri? Já, allt þetta fyllir okkur stolti og margt fleira mætti nefna. En stoltið er sært ef við pössum ekki upp á hvert annað, ef við pössum ekki upp á samfélagið okkar og stöndum ekki undir sterkri velferð fyrir alla sem hér búa. Það er eitthvað alveg sérstakt sem við eigum hér saman og sem bindur okkur saman, þvert á landið, þvert á uppruna, þvert á kynslóðir. Enda nístir það í hjartað, forseti, og fer beint í kjarnann okkar þegar við vitum að við erum að bregðast þeim sem síst skyldi. Það særir þjóðarstoltið að horfa upp á hvernig farið er með eldra fólk í landinu sem á stutt eftir, að sitja með manneskju á spítalagangi sem er kvalin og þarf örugga öldrunarþjónustu síðasta spölinn en fær ekki nema neyðaraðstoð á bráðamóttöku eftir allt of langa bið. Það særir stolt okkar þegar við sjáum sömu fréttirnar ár eftir ár af aðfluttu verkafólki sem brotið er á án afleiðinga. Lögreglan hefur ekki bolmagn til að taka á þessu og stjórnvöld sofa á verðinum. Það særir stoltið þegar ung börn og unglingar þurfa að bíða mánuði og jafnvel ár eftir nauðsynlegri þjónustu og greiningu, þegar fólk sem glímir við fíkn fær ekki þá aðstoð sem það þarf á að halda, þegar við finnum að velferðarkerfið okkar virkar ekki eins og það á að gera. Ég spyr: Erum við stolt af því hvernig Íslandi hefur verið stjórnað af fráfarandi ríkisstjórn? Óstjórn í efnahagsmálum, stefnuleysi í atvinnumálum, vanræksla á samgöngu- og orkuinnviðum um land allt við getum gert betur. Forseti. Ég veit að við getum gert betur og ég finn það á samtölum við fólkið í landinu að það er tækifæri til að fylkja okkur saman aftur um jákvæða pólitík, um stórhuga stjórnmál, nýtt upphaf með traustri forystu.

Ég segi: Takk, við þurfum nákvæmlega þetta hugarfar. Og sama með kokkinn sem ég spjallaði við í mötuneyti hjá iðnfyrirtæki rétt utan við Reykjavík sem sagði: Kristrún, ég hef alla ævi kosið Sjálfstæðisflokkinn en þú færð alla vega mitt atkvæði næst. Þá segi ég: Vertu velkominn og takk fyrir traustið. Takk fyrir að taka eftir því að breytingarnar sem við höfum ráðist í eru raunverulegar og takk fyrir að þora að taka skrefið og skipta um flokk og gefa þessu tækifæri. Við getum sameinast um svo margt. Nú er tími til breytinga. Ef fólk vill tilheyra þjóð sem er stolt af sterkri velferð þá er líklega best að kjósa Samfylkinguna.

verið hugsjón Flokks fólksins frá því að hann var stofnaður árið 2016 að koma á auknu réttlæti í samfélaginu í heild sinni en ekki verja suma og gefa þeim einum kost á því að taka þátt í samfélaginu með okkur. Fólk hefur verið látið bíða eftir réttlætinu ár eftir ár á meðan mantran er söngluð um að hér sé hagvöxtur hvað mestur og bestur, að það sé í rauninni ærlegasta verkefnið sem fram undan er að ná niður vöxtum og verðbólgu. Flokkur fólksins hefur mælt fyrir frumvörpum um að afnema húsnæðisliðinn úr vísitölu og að taka verðtryggingu af neytendalánum. Ég man ekki hvort það var sex eða sjö sinnum í röð, alveg síðan við komum á Alþingi Íslendinga, og staðan væri alveg augljóslega allt önnur ef málunum okkar væri ekki hreinlega sópað í ruslið. Bara í haust hefur Flokkur fólksins lagt fram 71 þingmannamál. Hér hef ég staðið frá því 10. september og látið verkin vinna. Við höfum látið verkin vinna. Við erum ekki úti á landsbyggðinni að reyna að safna atkvæðum. Við sýnum djörfung og dug og hvað við raunverulega viljum gera fyrir samfélagið í heild sinni. Hvað er það sem þið viljið, kæru landsmenn? Viljið þið láta verkin vinna eða viljið þið bara innantómt blaður um það sem mögulega væri best að yrði gert? Við látum verkin vinna. Ég er búin að mæla hér fyrir 17 málum síðan 10. september. Ég skora á ykkur öll að skoða verkin sem Flokkur fólksins hefur verið að vinna, eljuna okkar og hugsjónina fyrir því að ná fram réttlæti fyrir okkar minnstu bræður og systur. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Hvað er það frekar sem við eigum að ráðast í? Og hvers vegna erum við enn að glíma við okurvexti og verðbólgu þegar hæstv. forsætisráðherra segir hér að það sé æðsta verkefnið að ná því niður? Af hverju hefur það ekki verið gert? Þetta er mannanna verk. Það er eingöngu í höndum þeirra sem stýra þessari þjóðarskútu hvernig hlutirnir æxlast í samfélaginu. Það er á ábyrgð stjórnenda hvernig hlutirnir æxlast í samfélaginu. Ég hef sagt það og ég segi það enn: Ég stofnaði Flokk fólksins til að axla ábyrgð, til að takast á við verkefnið, til að hjálpa fólkinu okkar, hvar sem það stendur, hvaða stétt sem það situr í. Ég fæddist einfaldlega tilbúin til að takast á við verkefnið. Réttlætið er handan við hornið. Ég skora á ykkur öll að treysta Flokki fólksins því að eitt er víst; það mun virka fyrir okkur öll.

Virðulegi forseti. Sjö ára samstarf er komið að leiðarlokum. Það var mat okkar í Framsókn að það hefði verið hægt að ná saman um mikilvæg mál og halda þessu samstarfi gangandi áfram. Sú ákvörðun Sjálfstæðisflokksins að slíta sjö ára samstarfi og óska eftir þingrofi var tekin einhliða og án samráðs við hina stjórnarflokkana. Þessi ríkisstjórn hefur ekki tekist á við eina, ekki tvær heldur þrjár óvæntar áskoranir. Í öllum tilvikum tókst að leiða saman sérfræðinga og hagaðila og grípa til viðeigandi ráðstafana við einstakar aðstæður og landið er nú loksins farið að rísa og það er bjart fram undan. Verðbólgan er á niðurleið og vextir að lækka. En þetta er niðurstaðan og við í Framsókn horfum ekki um öxl. Við horfum fram á veginn. Við lítum til þeirra fjölmörgu tækifæra sem blasa við hér á Íslandi. Við erum full tilhlökkunar og hlökkum til samtals við kjósendur um öll þau góðu verk sem við höfum framkvæmt á kjörtímabilinu. Búið er að gera umtalsverðar breytingar á heilbrigðiskerfinu en heilbrigðismálin brunnu mjög á kjósendum í síðustu kosningum. Samningum hefur verið lokið við nánast alla er tengjast heilbrigðismálum,

Örorkubótakerfið hefur einnig verið stórbætt og bjart er fram undan í efnahagsmálum og það er mikilvægt að verja þann árangur. Við göngum full tilhlökkunar til verka okkar og einhuga um að gera enn betur. Mikilvægt er að þingið nái nú góðri samstöðu um að ljúka mikilvægum málum sem þarf að ljúka svo halda megi áfram að loknum kosningum vinnunni við að gera Ísland og íslenskt samfélag enn betra en það er í dag.

Hæstv. forseti. Nú liggur fyrir að kosningar verða haldnar 30. nóvember næstkomandi. Þetta eru gríðarlega mikilvægar kosningar því með þeim gefst okkur tækifæri til þess að ákveða hvers konar samfélag við viljum verða. Fyrir okkur Pírötum er valið skýrt. Við getum valið frjálst og öruggt samfélag fyrir öll, samfélag þar sem viðurkennt er að félagslegt öryggi er helsti vísirinn að líkamlegu og andlegu öryggi okkar allra, samfélag sem býður upp á öruggt þak yfir höfuðið fyrir öll með þéttu öryggisneti sem tryggir að enginn er skilinn eftir á jaðrinum. Þess vegna vilja Píratar byggja samfélag sem virðir og verndar mannréttindi fyrir öll, alltaf, ekki bara fyrir suma og ekki bara stundum. Píratar vilja samfélag sem býður upp á örugga heilbrigðisþjónustu, þar með talið geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og fullorðna, sama hvar fólk er statt í lífinu og á landinu. Börnin okkar eiga framtíðaröryggi sitt undir því að við sameinumst um markvissar aðgerðir í loftslagsmálum, ekki seinna heldur strax. Herra forseti. Píratar hafa alltaf barist fyrir frjálsu og lýðræðislegu samfélagi. Tjáningarfrelsið er ein mikilvægasta stoðin í slíku samfélagi og þar er sannarlega verk að vinna. Við höfum andmælt aðför lögreglunnar að fjölmiðlafrelsinu með forkastanlegum vinnubrögðum sínum í garð blaðamanna sem sögðu okkur frá skæruliðadeild Samherja. Við höfum alltaf og munum áfram taka slaginn fyrir tjáningarfrelsi því án þess búum við ekki í frjálsu samfélagi. Frelsið er stærra en frelsið til þess að græða á daginn og grilla á kvöldin. Við þurfum frelsi til að taka ákvarðanir um eigin líkama, til þess að vera við sjálf og við þurfum að vera frjáls frá afkomuótta og sligandi afborgunum af húsnæðislánum eða himinhárri leigu til að hafa rými og pláss til að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Forseti. Fyrir síðustu kosningar skrifaði formaður Sjálfstæðisflokksins grein þar sem fram kom, með leyfi forseta: „Það skiptir öllu hvort eftir kosningar taki við sundurlaus samtíningur margra flokka eða öflug ríkisstjórn sem getur tekist á við stór verkefni og hefur burði til að leysa áskoranir til framtíðar.“ Í sömu grein sagði formaðurinn að yrði Sjálfstæðisflokkurinn ekki við völd myndi verðbólgan fara upp úr öllu valdi og afborganir af húsnæðislánum stóraukast. Eflaust hefur kjósendur Sjálfstæðisflokksins ekki grunað að ráðherrann færi með öfugmæli og við tæki sundurlaus samtíningur margra flokka; Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG, þar sem verðbólgan færi upp úr öllu valdi og húsnæðislánin líka. Sjálfstæðismenn buðu fram undir slagorðinu land tækifæranna, sem segja má að hafi raungerst fyrir um 10% þjóðarinnar, efsta lagið í samfélaginu. Sá hópur hefur grætt ævintýralega mikla peninga í tíð þessarar ríkisstjórnar og sópað til sín æ stærri sneið af kökunni. Á meðan millistéttin og neðri tekjutíundir sligast undir húsnæðiskostnaði og aukinni skattbyrði hefur efsta tíundin haft tækifæri til að græða stjarnfræðilegar upphæðir í fjármagnstekjur. Kæru kjósendur. Eftir rúmar sex vikur fáum við tækifæri til að hafna íhaldinu og hræðsluáróðri þess í eitt skipti fyrir öll. Við getum hafnað þeirri mýtu að verði stóriðjunni ekki að ósk sinni um að hér verði virkjuð hver einasta lækjarspræna slokkni ljósin á öllu landinu. Við getum hafnað þeirri heimssýn að nú þurfum við víggirðingar hringinn í kringum landið og lögreglumenn með byssur á hverju horni til að passa okkur frá hvert öðru. Við getum hafnað ríkisstjórn sem hefur brugðist sínu hlutverki að gera allt sem í hennar valdi stendur til að stöðva þjóðarmorðið á palestínsku þjóðinni. Þá getum við hafnað því að hagsmunaaðilar í iðnaði og sjávarútvegi séu best til þess fallnir að vernda auðlindir okkar og náttúru og stjórna öllu bak við tjöldin. Þess í stað getum við valið mennsku og mannúð, mannréttindi, öryggi og frelsi fyrir öll. Ég hvet ykkur til að vanda valið.

Virðulegi forseti. Já, hingað erum við komin. Auðvitað hefðum við öll kosið að þessi ríkisstjórn hefði skilið aðeins betur við en mér líður, sjálfsagt eins og okkur langflestum, eins og við séum losna undan leiðindum og einhverjum grámyglulegum drunga. Viðbrögðin úti í samfélaginu við þessum stjórnarslitum eru slík að það er alveg augljóst að þetta endalausa brambolt og hringlandaháttur stjórnarflokkanna hefur hvílt á þjóðinni eins og mara, enda tekur það á að vera í stormasamri sambúð þar sem enginn er hamingjusamur og lítið þokast áfram. En nú er þessi sundurleita ríkisstjórn frá og við þjóðinni okkar blasir tækifæri til að hefja nýtt upphaf, og það er auðvitað gleðilegt. Það færir manni kraft, og vekur hjá okkur öllum von og birtu, að geta loksins horft fram á við, að þjóðin fái nú tækifæri til að velja sér kjarkmikla forystu, forystu sem gengur í verkin. Um það er skýrt ákall í samfélaginu hvert sem við förum. Og við í Viðreisn erum reiðubúin til að svara því kalli. Slík forysta, slík ríkisstjórn, sem lætur verkin tala, verður ekki mynduð nema með Viðreisn innanborðs. Við erum flokkur sem talar fyrir og trúir á raunverulegar aðgerðir og munum ráðast í mikilvægar breytingar sem hafa áhrif á daglegt líf fólks, verulega venjulegs fólks, sem veit að það er engin glóra í því að greiða svimandi háa vexti af húsnæðislánum og búa aldrei og búa aldrei við fyrirsjáanleika. Það er ekkert náttúrulögmál eða óbreytanlegur fasti að fólk sjái ekki fram á að koma sér þaki yfir höfuðið, sama hvað það leggur á sig, eða sjái mánaðarlaunin fuðra upp á verðbólgubáli í þessum nöturlega krónuveruleika. Það er heldur enginn óbreytanlegur fasti að það sé einungis á færi þeirra efnameiri að huga að andlegri heilsu, sama hvað það leggur á sig — eða fá sjálfsagða heilbrigðisþjónustu, hún á ekki að vera eingöngu fyrir freka, ríka eða vel tengda. Þessu mun Viðreisn breyta, þessu þorir Viðreisn að breyta. Veikleikar þeir sem blasa við í íslensku samfélagi eru að vissu leyti heimasmíðaðir. Þetta þarf ekki að vera svona. Gömlu flokkarnir vilja setja 80 milljarða í aukavaxtagreiðslur ríkisins, í vexti. Við viljum nota þá fjármuni í fólkið okkar, í heilbrigðiskerfið, í menntakerfið, í það að taka utan um venjulegt fólk og byggja upp innviði vilja setja þessa 80 milljarða í vexti. Við viljum ekki gera það, við sem erum í Viðreisn. Viðreisn er flokkur sem setur hag almennings og líðan fólks alltaf á fremsta bekk og meinar það. Við erum flokkur sem neitar að umgangast fjárhirslu ríkisins, peninga almennings, eins og það sé endalaust hægt að keyra allt á yfirdrætti. Höfum hugrekki til að forgangsraða fjármunum, einfalda kerfin — og til hvers? Til að geta tekið utan um fólk, venjulegt fólk eins og ungu konuna í Kringlunni sem sagði við mig: Þorgerður, ég vil bara geta flutt að heiman einhvern daginn, þó að mamma og pabbi séu æðisleg.

Gamla fólkið er á þvælingi um allt kerfið af því að þessi ríkisstjórn hefur ekki tekið til hendinni. Við segjum sem sagt: Ekkert af þessu

er valkosturinn sem Viðreisn leggur á borðið. Við stígum sterk og keik inn í þessa kosningabaráttu og við heitum því að hrista upp í klossföstum kreddum um að okkur farnist best ef við gerum sem minnst og breytum helst bara akkúrat engu. Það sem íslensk þjóð þarf núna, virðulegur forseti, er von. Hún þarf að finna að við sem stöndum í stjórnmálum getum verið raunverulegt hreyfiafl breytinga. Og það er þessi von sem við í Viðreisn viljum bjóða upp á sem valkost nú í lok nóvember. Við munum einhenda okkur í að taka til við að ráðast á vaxtakostnaðinn. Við munum taka til í rekstri ríkisins. Við munum gera gangskör að geðheilbrigðismálum og menntamálum og efla löggæslu. Þar eru okkar áherslur og það er það sem fólk fær þegar það kýs Viðreisn. Við erum klár í verkin og göngum glaðbeitt inn í komandi kosningabaráttu. — Gleðilegt nýtt upphaf, kæra þjóð!

Herra forseti. Loksins er því lokið, lengsta dauðastríði nokkurrar ríkisstjórnar í íslenskri stjórnmálasögu sem staðið hefur ekki bara undanfarna daga og vikur heldur undanfarin ár að allt frá því að skjólinu sem Covid veitti þessari ríkisstjórn til að framlengja líf hennar lauk og við fórum aftur að ræða stjórnmál á Íslandi hefur blasað við betur og betur með hverri vikunni og hverjum mánuðinum að þetta var vonlaus ríkisstjórn.

þá má segja að þótt vont sé þeirra rifrildi var verri þeirra samstaða því það voru allt of mörg mál sem þessi ríkisstjórn náði saman um saman um sem voru til óþurftar og við hefðum betur sloppið við. Þau náðu líka saman um að nýta ekki eða hindra mörg þeirra tækifæra sem hefði mátt líta á þessu kjörtímabili. Þessi framhaldsútgáfa ríkisstjórnarinnar eða samstarf þessara flokka var kynnt þannig til sögunnar að hún ætti að snúast um einkum þrjú mál; að taka á útlendingamálum, ríkisútgjöldum og þar með efnahagsmálunum og orkumálum. Dagurinn var varla liðinn, a.m.k. ekki næsti dagur, áður en félagar hins nýja forsætisráðherra í ríkisstjórninni tóku að útskýra að þeir væru ekki sammála því að þessi ríkisstjórn ætti endilega að snúast um þá hluti. En hún reyndi, skakklappaðist áfram þangað til allir stjórnarflokkarnir allt í einu gerðu sér grein fyrir því, kannski nokkurn veginn á sama tíma, að það þýddi ekkert að bíða bara og vona og það væri vonlaust að fara í kosningar með þessa ríkisstjórn saman. Það væri betra að fara í kosningar með hana brotna. En við megum ekki gleyma þessu tímabili þegar kemur að því að kjósa, því sem gengið hefur á hér undir stjórn þessara flokka með vaxandi bákni, fjölgun starfa aðallega í opinbera geiranum, meira en í einkageiranum sem þarf að standa undir velferðinni og rekstri hins opinbera. Samgöngukerfið hefur verið vanrækt og látið grotna niður en um leið farið í ótrúlegar delluhugmyndir eins og borgarlínu þar sem þessi ríkisstjórn, ekki hvað síst Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, ótrúlegt en satt, hafa eytt og samþykkt að eyða meiri og meiri peningum í stefnu Samfylkingarinnar í Reykjavík og auk þess gefa eina verðmætustu eign ríkisins inn í nýtt félag, enn eina stofnun, enn eitt nýtt ríki í ríkinu sem tók völdin af ríkisstjórninni í málaflokknum. Já, stofnununum fjölgar og kerfið þenst út. Á sama tíma hefur þessi ríkisstjórn sýnt kæruleysi gagnvart fullveldi landsins, sýnt kæruleysi gagnvart húsnæðismarkaðnum og ástandinu þar sem er auðvitað afleiðing af óstjórn á öðrum sviðum. Stjórnleysið í útlendingamálum hefur haft áhrif á alla aðra málaflokka, m.a. menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Það er sérstakt rannsóknarefni hvernig þessi ríkisstjórn

og fá næstlakasta árangur í Evrópu. Það þarf að skoða hvernig þessi kerfi eru rekin og það þarf að laga það. Það væri hægt að gera þau mistök að halda að þetta væri bara allt í lagi næst ef menn reyna meira af því sama en nú er tækifæri til að gera hlutina öðruvísi og betur. Þá megum við ekki gleyma reynslu liðinna ára. Þetta er einstakt tækifæri sem nú gefst til að breyta stjórnarfarinu í landinu og úrslit næstu kosninga munu hafa mikil áhrif á alla framtíð Íslands, til allrar framtíðar. Næsta ríkisstjórn þarf nefnilega að verja þjóðina og fullveldið. Hún þarf að verja réttarríkið og nýta þau ótal vannýttu tækifæri sem hafa beðið og það mun Miðflokkurinn gera.